Josip (SDP)** Konačni prijedlog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavaju osoba sa invaliditetom, drugo čitanje, P.Z.E. br. 440. Predlagateljica zakona je Vlada RH. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskog sabora koje se odnose na drugo čitanje, to su članci 194. do 202. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o Konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvješće ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar rada i mirovinskog sustava, Mirando Mrsić. Cilj ovog zakona je povećati zapošljivost osoba s invaliditetom i stvoriti uvjete za njihovo ravnopravno sudjelovanje na tržištu rada i to prvenstveno reguliranjem prava na profesionalnu rehabilitaciju, definiranje mjera i poticaja za njihovo zapošljavanje. temeljni razlog zašto donosimo ovaj zakon. U odnosu na prijedlog zakona koji je prihvaćen u prvom čitanju u Hrvatskom saboru, konačni prijedlog zakona sadrži određene izmjene i dopune. Radi usklađivanja sa direktivom vijeća EU od 27. studenog 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja, u konačnom prijedlogu zakona definiran je pojam razumne prilagodbe kao i ogovarajući oblici razumne prilagodbe u području rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom u smislu prilagodbe radnog mjesta, radnog vremena, stručnog nadzora i ostalo. Također radi usklađivanja sa novim Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja, konačni prijedlog zakona sadrži nove odredbe kojima se uređuje djelokrug i ustrojstvo Zavoda za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom jer će taj zavod kao pravni slijednik Fonda za profesionalnu rehabilitaciju za zapošljavanje osoba s invaliditetom preuzeti sredstva, prava i obveze, poslove i radnike fonda. Osim dosadašnjih obveza koje je taj fond imao proširujemo zavod sa velikim obvezama koje će biti vezane uz poslove vještačenja te donositi nalaz i mišljenje na osnovu kojega će se ostvarivati prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata kao i drugih područja u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja. U tom smislu prijelaznim i završnim odredbama Konačnog prijedloga zakona, pripisane su obveze i rokovi potrebni za navedeni preustroj, naime po prvi puta ćemo na jednom mjestu u Hrvatskoj, u jednom zavodu imati vještačenje za cjelokupni sustav vještačenja u RH. Osim toga Osim toga radi jasnoće i preciznosti norme, izvršene su odgovarajuće korekcije odredbi kojima se uređuje postupak profesionalne rehabilitacije, kvotni sustav za zapošljavanje te integrativne i zaštitne radionice kao posebni oblici zapošljavanje osoba s invaliditetom. Tako se u Konačnom prijedlogu zakona precizira osnova za provedbu postupka profesionalne rehabilitacije na način da naručitelj usluge i centar za profesionalnu rehabilitaciju sklapaju ugovor o uvjetima i načinu provedbe ovog postupka. Otklanjaju se eventualne nedoumice glede izračuna kvote na način da se propisuju da u slučaju kada izračun kvote ne predstavlja cijeli broj, vrijednost 0,5% zaokružuje se na manji broj, a vrijednost iznad 0,5% uključujući i 0,5% zaokružuje se na veći broj. Izmjenama odredbi o integrativnim i zaštitnim radionicama pojašnjava se razlika između osoba s invaliditetom koje se zapošljavaju u tim radionicama. Naime, izričito se propisuje da se u integrativnim radionicama zapošljavaju osobe s invaliditetom koje se ne mogu zaposliti na autonomnom tržištu rada dok se u zaštitnim radionicama zapošljavaju osobe s invaliditetom koje se ne mogu zaposliti u integrativnim radionicama. Dakle one kojima je potreban još veći stupanj podrške. Također, izričito se propisuje da se sredstva za rad integrativne i zaštitne radionice osiguravaju osnivači. Nadam se da će ovaj zakon dobiti podršku svih klubova jer je to jedan od koraka ka ujednačavanju vještačenja u RH, a ne da nam se dešava da za isto tjelesno oštećenje imamo u sustavu različite stupnje invalidnosti i s druge strane da će nam omogućiti da što više osoba sa invaliditetom vratimo u tržište rada i da ih pokrenemo iz njihova četiri zida da dođu i da se socijaliziraju, a jasno da onda i zarade dohodak. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani ministre. Da li izvjestitelji radnih tijela Hrvatskog sabora žele iznijeti izvješća? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub HNS-a u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Natalija Martinčević. Poštovani predsjedniče Sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo ja bih za početak rekla da se ovdje radi o jednom uistinu važnom zakonu jer se njimr regulira važno pravo i to je pravo na rad kao temeljno ljudsko pravo. Za osobe sa invaliditetom pravo na rad je preduvjet u ostvarivanju neovisnosti od pomoći drugih, mogućnosti za samostalno donošenje odluka i neovisan život u zajednici. Znamo da u današnjim uvjetima velike nezaposlenosti, odnosno uvjetima pojačane ponude radne snage osobe s invaliditetom su u dodatno otežanom položaju. Tome u negativnom smislu doprinosi činjenica da je društvo u cjelini nedovoljno informirano i senzibilizirano za potrebe i prava osjetljivih skupina. Uz to tu je problem dugotrajne nezaposlenosti, često neadekvatne obrazovne strukture i nedostatno radno iskustvo samih osoba s invaliditetom. Poboljšanje ovakve situacije je integracija osoba s invaliditetom na tržište rada uistinu zahtjeva koordinirano uključivanje svih segmenata društva od sustava socijalne skrbi i mirovinskog osiguranja, sustava zdravstva te iznimno važno usklađivanja obrazovne politike sa potrebama tržišta rada. Ovo bi posebno naglasila jer smatram da učinkovito i dugoročno osobe s invaliditetom možemo više i bolje uključiti na tržište rada samo se ako se obrazovna politika dugoročno usmjeri prema tome. Hrvatska je potpisnica UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i kao takva dužna je poštovati sve odredbe navedene konvencije, ali svojim propisima omogućiti svim osobama s invaliditetom ravnopravno sudjelovanje u radu i zapošljavanju. Profesionalna rehabilitacija predstavlja naravno preduvjet za zapošljavanja no dosadašnja regulacija postupaka kroz dva propisa i dva različita sustava dovela je do toga da kvalitetna profesionalna rehabilitacija nije postojala. Nisu osnovane ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, nije uspostavljen odgovarajući sustav vještačenja niti su postojali odgovarajući institucionalni i financijski okviri za provedbu rehabilitacije. Sve zajedno pokazalo se dosta neučinkovitim i teško provedivim sa krajnjom posljedicom iznimno niskog stupnja uključenosti osoba s invaliditetom u svijet rada. Važno je reći da usprkos navedenom posljednjih godina ipak došlo do porasta osoba s invaliditetom i tu je svakako važna činjenica da Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom od od 2007.godine kontinuirano isplaćuje poticaje poslodavcima za zapošljavanje i održavanje zaposlenih osoba. No naravno da je pred nama dug put, a ovaj zakon je dobra polazišna točka. Ono što smatram da bi trebalo posebno naglasiti je da se ovim zakonom uređuje pravo na profesionalnu rehabilitaciju, mjere i aktivnosti koje ona obuhvaća i naravno tijela nadležna za provedbu rehabilitacije. Nadalje, iznimno je važno definiranje kvotnog sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom na način da se propisuje obveza i za realni sektor, naravno ovisno o ukupnom broju zaposlenih i djelatnosti koje poslodavci obavljaju, te plaćanje naknade za nezapošljavanje jer bez propisanih sankcija provedba je uvijek upitna, a s druge strane predviđeni su dodatni poticaji za zapošljavanje iznad propisane kvote što bi također trebalo dati pozitivne rezultate. Zakon, da ne nabrajam sada sve uistinu regulira sve od važnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom i vjerujem da će se njima uspostaviti njima uspostaviti jedan kvalitetan u unificiran sustav profesionalnu rehabilitacije te poboljšati uvjete za zapošljavanje osoba s invaliditetom što naravno uvelike utječe na njihovu i socijalnu uključenost ali opće povećanje kvalitete života. No za istinsko povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom važna je sveobuhvatna promjena u društvu i na lokalnoj zajednici i na državnoj razini i kada donosimo proračun i kada donosimo zakone i odluke i kada nešto radimo i gradimo. Ovo posljednje bih posebno željela istaknuti jer tu imamo itekako puno prostora za napredovanje. O barijerama moramo razmišljati kada gradimo i kuće i prometnice, a posebno ustanove, fakultete, sportske objekte itd. htjela bih ovdje malo se pohvaliti da je grad Varaždin ove godine dobio nagradu EDEN kao najpristupačniji hrvatski grad. To je inače europska nagrada kojom smo se upisali na kartu europskih destinacija koje osobama s invaliditetom omogućavaju pristup ne samo turističkim destinacijama u gradu već ključno ustanovama, tvrtkama, organizacijama, kazalištima, palačama itd. To smo u gradu Varaždinu stavili kao uistinu je od prioriteta, tome smo prilagodili sve prometnice i nogostupe u široj gradskoj jezgri i sada idemo prema naseljima i o tome vodimo posebnu brigu i kod izgradnje novih objekata ali paralelno s time prilagođavamo sve postojeće objekte u gradu. Evo ovo kao mala digresija, ali mislim da je važno da svi naši gradovi i općine bi morali o tome voditi brigu. I evo možda par sugestija koje sam dobila od udruga osoba s invaliditetom, dakle prijedlog je da se jasnije definira da su osnivači dužni osigurati sredstva za osnivanje i djelovanje integrativnih radionica i zaštitnih radionica, članak 18.i članak 20.te da bi se preciznije trebao definirati članak 7.novčana naknada iz kvotnog sustava odnosno definirati za što je namijenjena i koja institucija može njome raspolagati. I evo zaključno, mislim da je dobro da je ovaj zakon išao u dva čitanja jer je važan i da je bilo dovoljno vremena da se provede kvalitetna rasprava i da se razmotre svi konstruktivni prijedlozi i primjedbe. Zakon sadrži važne promjene i vjerujem da će donijeti značajna poboljšanja u zapošljavanju osoba s invaliditetom i time nas sve zajedno približiti pravednijem društvu i stoga će klub HNS-a podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. Klub zastupnika SDP-a Hrvatske i poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre sa suradnicima. Klub SDP-a će podržati ovaj zakon jer ide pozitivnim smjerom, smjerom poboljšanja i stvaranja jednakih prava pred zapošljavanje osoba s invaliditetom na tržištu rada, prvenstveno reguliranjem prava na profesionalnu rehabilitaciju te definiranje mjera i poticaja za njihovo zapošljavanje. Malo podataka, prema podacima iz Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom u RH registrirano

krajem rujna 2013. godine registrirano je ukupno oko 2,2% populacije nezaposlenih osoba koji su prijavljeni u evidenciju zavoda. Rad i prihodi preduvjet su naravno za samostalan i neovisan život svih, a naročito sa osobama s invaliditetom. podaci u strukturi nezaposlenih prema dobi pokazuju da je najveći broj nezaposlenih upravo između 20 i 29 godina života i to … 32,14%. Međutim, vrlo je poražavajući i rezultat odnosno problem, a to je da je od njih 33,57% osoba s invaliditetom ali bez radnog iskustva. Rad osobama s invaliditetom osigurava dodatnu sigurnost, zapravo osigurava to svakome, naročito njima, osjećaj zadovoljstva, osjećaj pripadanja, osjećaj vrijednosti, koristi za sebe, za obitelj i za zajednicu u cijelosti. Naravno da je čim se govori o osobama s invaliditetom i danas je prilika da ponovimo ono što je kolegica govorila, a to su barijere nažalost, evo ja čestitam Gradu Varaždinu ako je uspio to sve napraviti i vjerojatno je i dobio nagradu zbog toga i moramo težiti svi čelnici lokalnih samouprava, moramo težiti ka takvim nagradama jer je problem naravno rješavanja pristupa u javnim ustanovama, da ne kažem i vrtićima i školama za osobe s invaliditetom. Naravno uvijek smo tu puni empatija, međutim pitamo se da li svi radimo ono što osjećamo. Kada gledamo na osobe s invaliditetom onda ih moramo stvarno početi sagledavati ne samo osobe koje pripadaju u sustav zdravstva, u sustav socijalne skrbi nego kao osobe koje imaju ista prava iste potrebe i obveze kao i svi mi, ali s naglasom da se za njih kroz život moraju dodatno boriti i u čemu trebaju pomoć, trebaju pomoć od nas. Vratimo se na zakon. Cilj donošenja je zapravo povećati zapošljivost osoba s invaliditetom i stvoriti uvjete za njihovo ravnopravno sudjelovanja na tržištu rada. Ponavljam, prije svega reguliranjem prava na profesionalnu rehabilitaciju što je zapravo predmet i ovog zakona. Kad pitamo koji su to razlozi otežanog zapošljavanja osoba s invaliditetom, oni su mnogostruki. Jedna od njih je i nedovoljna informiranost samih osoba s invaliditetom, isto tako i onih koji im mogu pružiti radno mjesto. Zatim je još uvijek negdje nedovoljna senzibiliziranost jer znamo da se nije puno popravilo na tom planu pa moramo izreći i to da smo nedovoljno senzibilizirani. Zatim je neadekvatna obrazovna struktura što je i prije spomenuto te dugotrajna nezaposlenost, međutim ta dugotrajna nezaposlenost je vrlo opasna jer ona dovodi do znatnijeg gubitka stečenih znanja i vještina, prema tome vraćanje unazad. S ciljem povećanja zapošljavanja osoba s invaliditetom Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom od 2007. godine kontinuirano isplaćuje poticaje poslodavcima i vidimo da se to pomalo povećava povećava zapravo. Ljudi su zainteresirani ali ponovo i tu ne možemo biti zadovoljni. Ovim zakonom uspostavlja se kvalitetan i unificirani sustav profesionalne rehabilitacije na taj način se stvaraju uvjeti za zapošljavanje osoba s invaliditetom čime će se zapravo djelovati izravno na njihovu uključenost i opće povećanje kvalitete života. Kad govorimo o, spomenut ću par članaka, npr. uz članak 7. utvrđuje se oblik zapošljavanja osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu. Imamo stavak 3., znači na koji način zapravo možemo pomoći osobama s invaliditetom. Imamo zapošljavanje bez potpore i bez podrške i na taj način zapravo jer je u cijelosti osposobljena ta osoba za rad na određenom radnom mjestu. Zatim ako imamo financijsku potporu tada se zapošljavaju te osobe uz potporu, ako je to stručna podrška tada se zapošljava uz podršku. Naravno, ovo se sve radi na bazi odnosno prema mišljenju Centra za profesionalnu rehabilitaciju. Ako pak treba i financijska potpora i stručna podrška tada kažemo da zapošljavanje radimo uz potporu i podršku. Zatim stavak 4., pod posebnim uvjetima zapošljavanja osoba s invaliditetom može se zaposliti kao integrativna radionica, u integrativnim radionicama, odnosno u zaštitnim radionicama. U članku 19. određuje se tko su osnivači integrativnih radionica i način osnivanja navedenih radionica te se propisuju naravno sredstva za rad istih. U članku 15. propisuje se da je Centar za profesionalnu rehabilitaciju ustanova osnovano u svrhu organiziranja i izvođenja profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom. Također se određuje tko tko su osnivači centra i da on isto tako može osnovati upravo integrativnu radionicu i zaštitnu radionicu. Pozitivnih pomaka možemo reći da ima, međutim to se može povezati s povećanim ulaganjima svih dionika na tržištu rada. Osobe s invaliditetom međutim i dalje se teško zapošljavaju. Da bi se otklonile poteškoće prilikom zapošljavanja i ovim zakonom uređene su izmjene i dopune koje je važno naglasiti. Tako je primjerice definiran pojam razumne prilagodbe, kao i odgovarajući oblici razumne prilagodbe u području rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom u smislu prilagodbe radnog mjesta, radnog vremena, stručnog nadzora i drugo. Također radi usklađivanja s novim Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja što je jako bitno, novim odredbama uređuje se djelokrug i ustrojstvo Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Zavod je kao pravni sljedbenik Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom preuzet će sredstva, prava i obveze poslova i radnika fonda. Izmjena odredbi o integrativnim i zaštitnim radionicama pojašnjava se razlika između osoba sa invaliditetom koje se zapošljavaju u tim radionicama. Propisuje se da se u integrativnim radionicama zapošljavaju osobe sa invaliditetom koje se ne mogu zaposliti na otvorenom tržištu rada dok se u zaštitnim radionicama zapošljavaju osobe sa invaliditetom koje se ne mogu zaposliti u integrativnim radionicama. Dakle, one kojima je potreban potreban još veći stupanj podrške. Također izričito se propisuje da sredstva za rad i jedne i druge radionice zapravo osiguravaju osnivači. I na kraju kolegice i kolege, kako bi se ubrzalo i omogućilo osobama sa invaliditetom da budu u potpunosti dio naše zajednice na nama je zapravo da uz kontinuirani rad, usklađivanje i usavršavanje zakona budemo i dalje na tom putu. I evo još jedan put klub SDP-a podržava donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovana zastupnice. Na redu je klub Hrvatske demokratske zajednice i poštovana zastupnica Martina Banić i poštovana zastupnica Sumrak Đurđica. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Ustav Republike Hrvatske jamči da svi građani Hrvatske imaju jednaka prava, a time i pravo na rad. Ljudska prava osoba sa invaliditetom od posebne su važnosti za državu i zajednicu čija je odgovornost brinuti za one kojima je to potrebno. Već smo i danas čuli da trenutno u Hrvatskoj živi više od 520 tisuća osoba sa invaliditetom. To čini ukupno 12% stanovništva od čega je 60% muškaraca i oko 40% žena. Najveći broj osoba sa invaliditetom njih više od 50% je u radno aktivnoj dobi od 19 do 64 godine dok je u dobnoj skupini 65+ oko 45% oko 45% osoba sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom nisu posao institucija. One su naši susjedi, kolege na radnom mjestu, u školi ili na fakultetu. Država im mora osigurati mobilne timove stručnjaka, asistente, ukloniti arhitektonske barijere. Ali na nama je da se otvorimo prema drugačijim sposobnostima i da ih prihvatimo u svojoj sredini. Prepreke koje rezultiraju isključivanjem osoba sa invaliditetom, odnosno kršenjem njihovih prava vrlo često su zakonodavstvo i političke odluke. Na žalost osobe sa invaliditetom još nisu prepoznate kao skupina građana koji čine našu snagu, koji čine snagu našeg društva. Stoga im treba omogućiti da rade, da se obrazuju, da budu resurs društva i da se osjećaju korisnima. Treba osigurati preduvjete da osobe sa invaliditetom sudjeluju u životu zajednice na različite načine, da postanu ciljna skupina kojoj je demokracija korisna i koja je korisna za demokraciju. Trenutno je u Hrvatskoj gorući problem velika nezaposlenost koja iz trenutka u trenutak raste, tržište rada praktički ne postoji a kada su u pitanju osobe sa invaliditetom tada je situacija još gora. U rujnu 2013. Hrvatski zavod za zapošljavanje evidentirao je 6404 osobe sa invaliditetom što je 2% ukupnog broja nezaposlenih u Hrvatskoj. Najveći broj nezaposlenih osoba sa invaliditetom nalazi se na području Zagreba oko 20,5% ukupnog broja nezaposlenih osoba sa invaliditetom. Profesionalna rehabilitacija je preduvjet za povećanje zapošljivosti i socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom što nije moguće bez fleksibilnosti obrazovnog sustava koji će biti u stanju uskladiti mogućnosti i sposobnosti osoba sa invaliditetom sa potrebama i dinamikom tržišta rada. Njihovo zapošljavanje nosi korist samim osobama sa invaliditetom ali i društvenoj zajednici. Više je čimbenika koji utječu na položaj osoba sa invaliditetom u području zapošljavanja od spremnosti zajednice da ravnopravno prihvaća osobe sa invaliditetom, od fleksibilnosti obrazovnog sustava, od potrebe interdisciplinarnog pristupa i umrežavanja interesa različitih dionika pa sve do promjene stavova i poslodavaca, ali i samih osoba sa invaliditetom. Jedan od problema kod zapošljavanja je obrazovanje. Situacija je tu poprilično loša. Brojke pokazuju da je 67% osoba sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj bez završene ili tek sa završenom osnovnom školom. 25% ih ima završenu srednju školu, 3% završenu višu ili visoku, a 5% ima završeno specijalno obrazovanje. Ovo su poražavajući podaci nad kojima se treba zamisliti. Ako pogledamo stopu zaposlenosti osoba sa invaliditetom u EU onda je situacija sljedeća. Stopa zaposlenosti osoba sa invaliditetom u EU iznosi 50%, a u pojedinim članicama postoje kvote kojima se regulira zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Primjerice u Austriji i Češkoj kvota iznosi 4%. Odnosi se na sva poduzeća. U Belgiji 2,5% u državnom sektoru i ta razina nije ostvarena. U Francuskoj poduzeća sa 20 i više zaposlenih 6%, a u Njemačkoj za istu razinu zaposlenosti 5%. U Estoniji, Finskoj, Islandu, Latviji, Nizozemskoj, Švedskoj ili Velikoj Britaniji takve kvote uopće ne postoje. Temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom do 2014. Hrvatska bi na 25 zaposlenih u državnim službama trebala imati jednu zaposlenu osobu sa invaliditetom, odnosno 4% a od 2017. čak 5%. Podaci iz Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje do studenog 2012. ukazuju na to kako u posljednjih godina sve veći broj poslodavaca koristi potpore koje proizlaze iz zapošljavanja osoba sa invaliditetom. To je jako dobro. Kolegice i kolege, nužno je kao preduvjet za zapošljavanje osoba sa invaliditetom podići razinu svijesti o mogućnostima rada i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, ukloniti barijere svake vrste od arhitektonskih pa sve do onih koji su u glavama potencijalnih poslodavaca. Osobe sa invaliditetom ne mogu biti ravnopravne s drugima ako su socijalno isključene, ako im obrazovanjem ne omogućavamo socijalnu uključenost kroz mogućnost zapošljavanja kao preduvjeta za preuzimanje odgovornosti za vlastiti život. I ako im ne osiguramo samostalnost i prostor za osobni razvoj temeljen na njihovim najboljim stranama. Hvala. U nastavku će kolegica Sumrak. **Leko, Josip (SDP)** Da, drugi dio poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Evo kolegica Banić je zaista dala odličan uvod u ovu raspravu i pred nama je dana Konačni prijedlog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Naravno ovaj zakon je donesen zbog toga da se poveća zapošljivost i ravnopravno sudjeluju osobe s invaliditetom na tržištu rada. Prije svega i mi u klubu HDZ-a pozdravljamo što su neke primjedbe usvojene i ugrađene u ovaj zakon, međutim smatramo da je trebalo uvažiti i primjedbe koje je poslala na ovaj zakon pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i vezano uz te primjedbe mi smo i ispred kluba dali amandmane i nadamo se da ćete još jedanputa razmotriti i do glasovanja te amandmane usvojiti. Ja ću samo nekoliko, proći kroz nekoliko članaka. Članak 4. pravo na profesionalnu rehabilitaciju stječe osoba sa invaliditetom kojoj je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo preostalu radnu sposobnost, a pitanje je onda u tom svemu a što je sa smanjenom ili sa djelomičnom radnom sposobnošću. Ono što imamo u članku 5., mogla bih reći da je to jedna o pravu na profesionalnu rehabilitaciju nezaposlenih, a trebalo bi stajati i zaposlenih osoba s invaliditetom odlučuje se u prvom stupnju područja ustrojstva jedinica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kojoj je nezaposlena osoba s invaliditetom prijavljena kao nezaposlena. Ono što ćemo pohvaliti jest to i o čemu je govorila i kolegica Banić a to su kvote. kvote. Kad se govori o njima uvijek se o kvotama govori kao o nečemu nije dobro, ali ovdje bi smatram da je kvota alat i da je kvota jako dobra i nadam se da će se te kvote i poštivati i da ćemo na neki način zaista uključiti osobe s invaliditetom u u jedan život u kojem će oni moći samostalnije preživljavati. Jer ono što želim reći, a rekli su kolegica prije mene, naravno ne smijemo raditi osobe s invaliditetom diskriminirati na način odnosno reći evo situacija je takva pa nitko nema posla pa to moraju pretrpjeti i osobe s invaliditetom, kad s druge strane njihove primjedbe u pojedinim zakonima uopće ne uvažavamo. Na primjer jučer smo imali ispred sebe Zakon o socijalnoj skrbi dala je 7, to je udruga koja zastupa djecu s poteškoćama u razvoju, dala je 7 primjedbi na taj zakon. Nitijedna nije uvrštena, a niti nije obrazloženo zbog čega nije uvršteno. A sad ću se vratiti na članak 8. i stavak 4. ovdje se radi o tome da je prevelik broj onih koji su ušli u taj kvotni sustav pa se ovdje nabrajaju i studenti i učenici. Na primjer možda bi se mogli učenici ali samo oni koji su na praksi. Imamo još niz primjedbi, ali neću sada dužiti. Ono što bih htjela reći još recimo članak 37. odnosno poslove koje obavlja zavod već u prvom stavku bi trebalo pisati vještačenje radi utvrđivanja invaliditeta u prvom i drugom stupnju itd. što ide tako da bi se u stvarnosti znalo zbog čega se to radi. Članak 39. govori da zavod ima ravnatelja i sad je meni potpuno, i nama u našem klubu potpuno nejasno, a vjerojatno možda čak i nije, eto kaže da se ravnatelja imenuje Vlada Republike Hrvatske na 4 godine na temelju provedenog javnog natječaja, a zamjenike ravnatelja i pomoćnike ravnatelja imenuje ponovno Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnog ministra na trajanje od 4 godine ali za to izgleda nije potreban nikakav natječaj. Sad ja ne znam, da li se tu Vlada zabunila jer uobičajeno je da oni imenuju ravnatelje bez natječaja pa onda negdje tako. Ali ovaj čas evo ne znam ravnatelje s natječajem, a svi ostali zamjenici ravnatelja i pomoćnici su bez natječaja. Ja dalje ne bih duljila zaista, ima još dosta govornika. Mi smo svoje amandmane dali, oni su zaista potkrijepljeni sa svim onim što su tražile i pravobraniteljica a i Udruga "Sjaj". Hvala vam lijepo.

Hrvatskoga sabora, Ja bih najprije na početku rekla da ovaj zakon klub HSU-a će podržati i rekla bih da je profesionalna rehabilitacija osnovni preduvjet za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i njihovo socijalno uključivanje, a provođenje socijalne rehabilitacije na dosadašnji način na dosadašnji način je rezultiralo lošim i nekvalitetnim sustavom koji nije imao prave učinke za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Kako se profesionalna rehabilitacija provodila temeljem dva zakona sada, Zakon o mirovinskom osiguranju i važeći Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom izostao je individualni pristup svakoj osobi s invaliditetom a posljedica toga je bila da sustavna profesionalna rehabilitacija praktički nije niti postojala. Naravno tako nije bilo niti odgovarajućeg institucionalnog i financijskog okvira za provedbu te profesionalne rehabilitacije kao ni pravog sustava vještačenja. Stoga ni ne čudi nisko zapošljavanje zapravo osoba s invaliditetom pogotovo na otvorenom tržištu rada. No percepcija o mogućnostima i sposobnostima osoba s invaliditetom lagano se mijenja i postajemo svjesni da osobe s invaliditetom itekako posjeduju znanja i vještine kojima mogu doprinijeti i svojoj samostalnosti ali i zajednici u kojoj žive. No do sada još uvijek nisu bili zadovoljeni svi uvjeti da se osobe s invaliditetom doista i mogu kvalitetno i bez prepreka zapošljavati. Iako se nekada mislilo da je osoba s invaliditetom najjednostavnije zapravo maknuti na društvene margine, ostaviti ih u sustavu socijalne skrbi ili ih poslati u mirovinu, ova je Vlada pokazala da za najranjivije osobe ne samo na tržištu rada nego općenito u društvu stvara dobre temelje i osnovne preduvjete za punu integraciju u društveni život. Ovaj je zakon rezultat općeg konsenzusa između onih koji se taj akt najviše tiče i upravo zato mi ovdje saborski zastupnici imamo i odgovornost prema osobama s invaliditetom da ga jednoglasno podržimo i stvorimo uvjete za kvalitetnu, profesionalnu rehabilitaciju što će doprinijeti lakšem zapošljavanju osoba s invaliditetom i omogućiti im da se ili po prvi puta uključe u tržište rada ili da se vrate na posao s kojeg su otišli prije stjecanja invaliditeta. Iako se ovaj zakon u vrijeme krize i recesije u kojoj se još uvijek nalazimo možda ne čini kao najvažnija stvar na svijetu važno je osvijestiti da je ovo je izrazito velik korak za sve građane u RH. Ne treba zanemariti činjenicu da će zapošljavanje osoba s invaliditetom njihovim socijalnim uključivanjem i unapređivanjem kvalitete života

mogu biti samo pozitivni jer će se pravodobnim uključivanjem osoba u profesionalnu rehabilitaciju smanjiti troškovi mirovinskog i zdravstvenog osiguranja baš kao i sustava socijalne skrbi koje su do sada bile najviše opterećeni. Ovaj zakon ima nekoliko ključnih stvari koje svakako treba izdvojiti i pohvaliti. To je kvotno zapošljavanje i u realnom sektoru koje će omogućiti većem broju osoba s invaliditetom da se zaposle, zamjensku kvotu koja obuhvaća učenike s teškoćama u razvoju i studente s invaliditetom na praksi kod poslodavaca rehabilitante na praksi kod poslodavaca, osobe s invaliditetom čiji je redovito i drugo. Novčanu naknadu za neispunjenje obveza kvotnog zapošljavanja stimulaciju poslodavca, uvođenjem novčane nagrade ako zaposle više osoba s invaliditetom od propisane propisane kvote odnosno ako zaposle osobe s invaliditetom a nisu obveznici kvotnog zapošljavanja, te utvrđivanje i jasnijih kriterija i standarda za osnivanje i rad centra za profesionalnu, odnosno Ustav za profesionalnu rehabilitaciju. Ovom prilikom želim istaknuti i ono što je predmet uređivanja propisa o mirovinskom osiguranju ali je potaknuto ovim zakonom a roditelje je možda i najviše zadržalo da dijete usmjeravaju prema radu i zapošljavanju. Osobama s invaliditetom koje su korisnici prava zahvalila bih se ovdje u ime kluba Hrvatske stranke umirovljenika Ministarstvu rada i mirovinskog sustava što je prihvatio primjedbu kluba zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika i dopunio ocjenu stanja s podacima o ukupnom iznosu sredstava, poticaja za zapošljavanje i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom isplaćenih poslodavcima koje Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom isplaćivao od 2007.godine do kraja kolovoza 2013. To je jako važno jer se mora vidjeti koliko se odvajalo za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom Također željela bih istaknuti da je smanjen broj pravilnika vezanih za zakon što je jako bitno jer će se sada biti puno lakša primjena i puno lakše snalaženje u pravilnicima kojih je bilo previše a sad je taj broj smanjen. Iako je Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika dao i primjedbu da bi Fond trebao imati izvorne prihode, prihvaćamo obrazloženje da to nije moguće usvojiti sukladno odredbama Zakona o proračunu. Stoga u potpunosti podržavam razmjenu informacija s Ministarstvom financija i Poreznom upravom radi uvida ukupno uplaćena sredstva s osnove novčane naknade za neispunjavanje kvotnog zapošljavanja i boljeg planiranja sredstava za isplatu poticaja. I na kraju bih zaključila da je jednoglasna podrška ovome zakonu naša dužnost i obveza prema čak 12% građana RH a tu činjenicu nitko ne može zanemariti bez obzira s koje strane dolazimo, bez obzira jesmo li se ikada prije susretali s invaliditetom u svojoj bližoj okolini ili bez obzira jesmo li potpuno zdravi i mislimo da nikada nećemo biti u prilici na taj način ovisiti drugom, više ne smijemo dopustiti nikada da osobe s invaliditetom budu na margini političkog razmišljanja i društva. zato moramo ispraviti nepravde koje su iz godine u godinu, iz dana u dan sve više ispravljaju a koje su se nanosile osoba s invaliditetom i moramo poslati jasnu poruku svim građanima RH da želimo stvoriti društvo jednakih šansi za sve. ponavljam da će Hrvatska stranka umirovljenika podržati zakon. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Na redu je Klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Boro Grubišić.

Jednake šanse za sve kako reće kolegica Fortuna malo prije i zapravo i proizlazi i iz iskustva zemalja EU kako ovdje piše za poticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom osobito se važnim pokazalo uvođenje adekvatnog kvotnog sustava što evo i mi danas spominjemo. Neko reće ovdje da je to 1 od 25, ja bih rekao 1 od 25 zaposlenih ili ja bih lakše razmišljao u relacijama 4%, 4 od 100 nego 1 od 25, 25 nikad nije bila nekakva brojka koja je bila značajna, da. Četiri od sto je ili 4% to je ono što bi trebalo težiti u našem društvu, našoj državi da imamo zaposlenost invalida s profesionalnom rehabilitacijom, nezaposleni ili ipak da se rehabilitacija obavi, profesionalna rehabilitacija, nakon što se doživi određena ozljeda pa ostane netko invalid i onda se provede profesionalna rehabilitacija pa se vrati na radno mjesto koje mu zapravo odgovara i koje mu prema profesionalnoj rehabilitaciji i pripada. o zaposlenim osobama sa invaliditetom vodi se očevidnik. U hrvatskom društvu imamo, povećavamo stalno tu brojku, bilo je prije govora o nekih 400-450 tisuća, danas govorimo o brojci od 500-520 tisuća što bi iznosilo nekih 12%, 10-12% u ukupnom broju stanovnika RH. O tome O tome da je vrlo značajno, ne samo koliko je značajno za osobe koje su bez invaliditeta zaposlenost, uključivanje, socijalno uključivanje, možemo tek zamisliti koliko je značajno osobi koja ima invaliditet da bude i zapošljavanjem i socijalno uključena u sve tokove u društvo, u zaposlenost, u sve ono što jedan zapravo, ja bih rekao da je pravo na rad i rad ono što čini ljudsko dostojanstvo pa onda i dostojanstvo osobe s invaliditetom je zapravo tek potpuno potpuno onda kada si i može naći posao, a i posao kojega vjerojatno vrlo velika većina od ovih 500 tisuća želi. U ovom zakonskom prijedlogu i ono što je meni zanimljivo da su evo ove prekršajne odredbe za novčanu kaznu od 5000 do 30 000, kažnjava za prekršaj poslodavac, odnosno pravna osoba, kaže ako prilikom zapošljavanja neda prednost osobi s invaliditetom, a pod istim uvjetima, dakle uvjeti koje netko podnese poslodavcu, ukoliko su isti onda ima prednost poslodavac. Ova novčana kazna, ja bih rekao i nije Bog zna kolika i velika, ali ono što kasnije u točki 2., 3., 4., 5., 6. zakona se govori, to su sredstva. Sredstva posebne namjene, dakle sredstva koja se iz centra za profesionalnu rehabilitaciju, odnosno ministarstva, odnosno svih građana RH dodjeljuju onima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom ako budu usmjerene u krivom smjeru, ako budu uzete, a ne zaposli se osoba sa invaliditetom, ako se ne iskoriste, a kandidira se za takva sredstva i tako niz drugih, da kažem, manipulacija koje se mogu ostvariti sa tim posebnim sa tim posebnim sredstvima od posebne namjene. Ono što je u članku 39. već spomenuto ovdje, zaista možda nije dobro, neću biti zločest, maliciozan, da odmah nađem ovako jednu caku, danas sam dosta žući prosuo pa zaista je evo zanimljivo pa će nam možda ministar kasnije reći da zamjenika ravnatelja i pomoćnike ravnatelja zavoda imenuje Vlada RH na prijedlog ministra nadležnog za rad na vrijeme od 4 godine, ne piše je li s natječajem ili bez natječaja ili kako. A za ravnatelja zavoda se, ravnatelj

one naknade koje primaju invalidi, a to je zaista, ponovo se osvrćem na, imam i prijatelja jednoga, susjeda koji je slijep, koji je potpuno slijep, dakle 100% zbog šećerne bolesti, da budemo jasni da je ta bolest dovela do potpune sljepoće i mislim da je njegova naknada 650 kuna, koliko ja znam. I to je ono što je zaista, ja bih rekao i manje nego li u Bosni i Hercegovini koja ima oko 450 konvertibilnih maraka, dakle oko 1800 kuna, u Srbiji također oko 2000 kuna, u Sloveniji je to oko 3000 kuna, u RH je ta naknada za invalidnost, za slijepu, potpunu slijepu osobu je 650 kuna. Eto tako stoji godinama, stvarno je da ne kažem kriminalno malo. za ono što sljepoća uopće može značiti jednom čovjeku koji onda ne može vidjeti ni svoje unuke ni svoju rodbinu, ni sunca ni mjeseca ni dana, ni ništa. Zamislimo se samo, samo se prebacimo u situaciju da smo takvi. je na stranu, može biti gluhoća i gluhost i ne znam ni ja što, ali sljepoća je tu 100%, mislim da zaista je katastrofično. Klub HDSSB-a, rekao sam da nećemo biti zločesti, prihvatit ćemo, a i zakon nosi oznaku E, dakle sukladan je svim Direktivama i svim ostalim iz EU koja je već to odavno izregulirala i to dobro funkcionira u Europi

Hvala vam lijepo. Evo samo jednu rečenicu, a to sam, zaboravila sam reći u svojoj raspravi, govorili ste o članku 2. i o tome zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o kažnjavanju poslodavca. Međutim, s pravom traži pravobraniteljica da se u tom članku 9. uvedu članci oni koji su u Zakonu o zapošljavanju u pravima hrvatskih branitelja, zbog toga jer recimo ovo što ste rekli da će biti on kažnjen da, ali s tim se neće popraviti ništa u odnosu na osobu koja se je natjecala za taj posao, znači kaznit će poslodavca, a ovaj neće dobiti posao. To sam htjela reći samo čisto zbog toga Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolegice Sumrak, kada je bila afera u svezi pisanja nalaza liječnika za invalidnosti da ne kažem lažne, iako netko voli reći prevaranti kako reče Šuker, odnosno kažnjeni liječnici dobili su i zatvorske kazne. i zatvorske kazne. Ali posljedica njihova rada nije sankcionirana, oni su ostali invalidi. Tako isto i ovdje, valjalo bi unijeti u zakonski prijedlog da uz kaznu mora postupiti i po zakonskom prijedlogu da ga mora zaposliti, a onoga kojega je primio mora otpustiti. Ali to nije napisano ovdje, dakle propisana je samo novčana kazna i nikom ništa i ujeo vuk magare. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu zastupnika u trajanju od 10 minuta, poštovani zastupnik Silvano Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja imam potrebu nešto reći o ovom zakonu i o cijelom sustavu. Ne nisu posebne potrebe sasvim su normalne potrebe kolega Boro vidjet ćete i sami da je to tako, ali neke stvari što vam se u životu dogode mislim da vrijedi podijeliti sa kolegicama i kolegama koji ovdje sjede. Ja ću ustvrditi možda to još danas nije rečeno, da mi nismo ovdje sa ovim konačnim prijedlogom zakona na nekom novom nedefiniranom području da je taj sustav postojao i utemeljen je 2002.godine sa izmjenama iz 2005.godine i sustav ima dosta dobre perspektive. To što smo imali sustav profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje bez moguće strategije i koncepcije, to je druga priča, bez strogo definiranih ciljeva opet druga priča, bez opće društvene solidarnosti i senzibiliteta prema osoba s invaliditetom to je opet treća priča, ali sve zajedno čine jedan negativan rezultat. Ja sam vrlo ponosan sa jednom ustanovom koja se zove Tekop Nova ustvari je radionica za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida u Puli i znam da je vrlo korektno poslovala da su iz stečaja jedne takve bivše firme stvorene pretpostavke i dat je osnivački ulog za osnivanje i znam da sam jedno vrijeme bio u upravnim tijelima te tvrtke kao sindikalac i ono na kraju kao zastupnik ali naravno bez ikakve naknade jer tu možete samo puno raditi, dati sebe, na neki način angažirati se da bi stvorili ljudima koji su slabiji na tržištu rada određene pretpostavke da mogu stvoriti dobra koja im osiguravaju životnu egzistenciju. Ono čim sam se najviše u životu borio je probuditi interes lokalne zajednice i okruženja da im da posao. Ne novac, novac nije bio problem, ali oni nisu htjeli živjeti od pomoći županije, grada, sindikata koji je bio tamo, subvencije fonda oni su htjeli posao jer su svjesni da su mogli 2/3 potrebnih sredstava za jednu normalnu zaradu sami stvoriti. E tu je bio problem, zato što bave se šivanjem radnih odijela za komunalne tvrtke, najveći je bio problem, svi su se izvlačili da su obveznici javne nabave, da oni ne mogu direktno naručiti, da postoji sva sila problema ali kada se ta magla razbistrila onda se vidi da se može ako se ako se to hoće. Dakle očekujem da će i nakon ovih promjena u sustavu jer prije smo imali sustav doprinosa, sada imamo određeno kvotno zapošljavanje odnosno plaćanje u slučaju nezapošljavanja i sigurno je da je najbolje ako se mogu invalidi uključiti u svijet rada na otvoreno tržište rada kao što najbolje pomoć i njega u kući odnosno vaninstitucionalna skrb u ovoj drugoj djelatnosti. To je sigurno samo treba do toga doći i dok do toga ne dođemo treba nam i integrativne radionice, trebat će nam zaštitne radionice, trebat će nam možda i ovi centri, možda će nam trebati nešto što smo imali prije u velikim tvrtkama zaštitne radionice. No mislim mislim da sustav otvara otvorenom i stvorene su pretpostavke da se sve to može razvijati što je najbitnije. Opet kažem, ponavljam novac nije bio problem. sve ove godine se kroz doprinos puno više ubralo sredstava, da ste i htjeli više od toliko plasirati niste imali za koje projekte. za koje projekte. Prema tome puno je manje utrošeno sredstava upravo zbog nedostatka i strategije i koncepcije razvoja ove djelatnosti od onoga što je ubrano kroz doprinose. Prema tome, naravno ovo je jedan novi sustav, jedino što tom sustavu ja osobnom zamjeram je da smo oslobodili svake odgovornosti, to može biti u skladu sa svim europskim konvencija, to je moj osobni stav da smo oslobodili bilo koje odgovornosti male poslodavce da su sudjeluju u troškovima profesionalne rehabilitacije jer i oni stvaraju osobe s invaliditetom i kod njih su moguće ozljede na radu i invalidnost i sve ostalo, prema tome nije baš o.k. pravila su jedno a pitanje je pravičnosti da li to mora biti tako. Naravno da bih volio da ste prihvatili ovaj drugi amandman, znam da smo u jednom pogriješili što se tiče zavoda jer smo ga adresirali samo na jedan a na puno više se mjesta taj naziv pojavljuje. Prema tome, on kao takav nije valjani amandman. Ali amandman na članak 30. mislim da ste ga razumjeli, u stavku 1. kaže integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na subvenciju plaće po svakoj zaposlenoj osobi. Mi možemo imat dobro ili loše rukovodstvo jedne takve integrativne radionice. Cilj ovog našeg amandmana je bilo da oni ostvaruju pravo na subvencije, da da osobe s invaliditetom ne budu zakinuti za ono što im država ustvari treba dati, a mehanizmi su drugi kojima trebamo mijenjati dobro ili loše rukovodstvo te integrativne ili zaštitne radionice. Naravno, ne želim nametati svoje mišljenje, vi ćete napravit kako mislite da je u redu, ali bih htio da imaju neku čvršću garanciju nego u formulaciju mogu ostvariti pravo na subvenciju i dužnost je budućeg zavoda za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom da prati sve što se događa dakle u tim radionicama i da na neki način sugerira i rukovođenje, ali da i osigura jedan dio prihoda jer to bi moglo biti u suštini jedina jedina stabilna osnova jer znate znaju lokalna zajednica iskočit. Doduše, ovdje imamo i mogućnost uključivanja i Zavoda za zapošljavanje i Zavoda za mirovinsko osiguranje, ali mislim da će uvijek i ubuduće biti čvrst oslonac za njihovu subvenciju upravo zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida. I još jednu stvar želim podijeliti s vama, mene uopće ne zabrinjava pitanje da li će kroz javni natječaj pa da li će Vlada imenovati ili će ministar imenovati. Mi ako želimo imat dobar sustav mi svijećom trebamo tražiti ljude koji će se angažirati na tim poslovima jer plaća nije velika. Dakle ti ljudi moraju biti na neki način posvećeni radu za druge ako će tako nešto funkcionirati. Ja sam svaki put kad odem, doduše zadnje vrijeme sam bio rijetko u toj našoj ustanovi, dakle zaštitnoj radionici, ali imamo jednu rijetkost u Puli, da je jedna osoba sa dijagnozom autizma počela poprilično dobro komunicirati sa okolinom što je veoma rijetko zabilježeno u našoj praksi, a to je moguće samo kad su dobri međuljudski odnosi unutra, da se netko osjeća jako dobro. I stvaranje takve atmosfere je jedan od prioritetnih zadataka u zaštitnim odnosno budućim integrativnim radionicama da bi svi zajedno uspjeli. Evo to je danas bio cilj da moje neko iskustvo koje smatram da je dobro podijelim sa svima vama i da dam neke eventualne sugestije na ovaj zakon. Naravno da ću i osobno kao i klub HSU-a podržati donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Unatoč svega prijavljena je replika poštovanog zastupnika Bore Grubišića. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Mislite unatoč poodmaklog vremena. E dakle gospodine Hrelja htio sam samo nadodati nešto, osjećam potrebu kako vi kažete da ono što čovjeka ispunjava dostojanstvom je rad i živjeti od rada, kako za invalide tako i za svakog drugog čovjeka, a za invalide posebno. Ovo što ste govorili o zadrugama, o zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama, dobro da se one, je da je strani naziv integrativne, ali zaista je to integracija, inkluzija, uključivanje u društvo i u rad dobar naziv i da imaju pravo na posebnu naknadu kao i poslodavci koji zapošljavaju ali ja mislim da se to podrazumijeva da to nema ništa drugo. Dakle, to što invalidi mogu se u takvim integrativnim radionicama, zadrugama ili zaštitnim radionicama zaposliti i osnovati nekakvu svoju zadrugu, zaštitnu radionicu, to je također stvar koja u ovom našem državnom društvu, na kraju krajeva imamo i Zakon o zadrugama itd., može biti vrlo pozitivno u svezi zapošljavanja invalida nakon propisane rehabilitacije ili bez nje. Hvala lijepa. Završno u ime predlagateljice poštovani ministar Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Ja se nadam da će ovaj zakon dobiti podršku svih klubova jer je to jedan novi korak ka zapošljavanju invalida, profesionalnoj rehabilitaciji, ali i vještačenju, dakle potpuno jedan novi korak, ne bih rekao u sustav nego novi korak ka optimalizaciji sustava tako da se nadam da će svi klubovi podržati ovaj zakon. Hvala Hvala i vama poštovani ministre. Time je rasprava o tekstu zakona završena. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti za glasovanje. **Leko, Josip